da vodite sednicu prvenstveno vi, ali i da poslanici shvate da ovde bez obzira na to što mi imamo različita mišljenja kako demokratija u ovom domu treba da izgleda, moramo da poštujemo pravila ponašanja.Ono što vi dozvoljavate poslanicima, to zaista ne piše ni u jednom zarezu Poslovnika. Znači, vi ste prekršili opet i član 106, član 107, član 108, član 109, itd. Ja bih vas molila da se malo podsetite na materiju koju ste očigledno zaboravili.Znači, to što neko priča tiho, to što neko kaže u jednoj rečenici – vi ste kraljica demokratije; ne znači da se drži Poslovnika i da govori o temi.Znači, osim tog kvalifikovanja da sam ja kraljica demokratije, pa to malo i ironično rečeno, ništa drugo nije imalo veze sa temom i ne treba se držati dnevnog reda kako je rekla uvažena koleginica, nego tačke dnevnog reda na kojoj se mi sada nalazimo, a to je rasprava, striktno rasprava o kandidatu za predsednika parlamenta.Iako neko misleći opstrukcijom nešto da uradi, eto malo samo, a pravnici znaju da tumače, predsednik iz prošlog saziva je predsednik dok se ne izabere drugi. Prema tome, džabe se sve ovo dešava po pitanju opstrukcije.Znači, predsednik parlamenta postoji, a vi samo pomažete da se prva ova sednica konstitutivna nekako odvija u skladu sa pravilima ponašanja ovog parlamenta. Ta pravila ste doneli vi DS, vladajuće partije onda dve hiljade ne znam koje godine, kada se ovaj poslovnik i doneo i mislim da je uvažena koleginica bila i u to vreme deo deo vladajuće većine.Znači, kada donesete pravila, zakone, to ne važi samo za onaj momenat kada ste vi na vlasti. Pravila i zakoni važe zauvek dok god se nešto ne promeni.Prema tome predsedniče, ili želite da vodite ovu sednicu u skladu sa pravilima ili dozvolite sledećem najstarijem poslaniku da vodi ovu sednicu onako kako treba da se vodi.(Nataša Vučković, s Vreme je na ovoj sednici veoma relativna stvar i želim pošto sam se pozvala na više povreda Poslovnika, imam još dve minute, želim samo da vam kažem nemojte da vređate poslanike sa poslaničke liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.Nemojte kada mi protestvujemo, pošto ovo nije Akademija nauka, a vi ste bliski britanskom parlamentarizmu i znate da se tamo protestvuje na različite načine,

da ćete da ugrožavate pravo da i neki poslanik iz vladajuće većine danas nešto kaže, tome se nisam nadala od vas.Vi vas.Vi ste danas pokazali da građani Srbije, kada izađu na izbore i kada glasaju i kada zaokruže određenu političku partiju, nikada ne greše i da su sada znali za koga su glasali, a koga su kaznili, i ko je uz pomoć statističke greške ušao u ovaj odbor, evo, prvu molbu opozicionih poslanika ispunjavam kao predsednik iz onog saziva, još uvek aktuelni predsednik, toliko o tome da nešto znate kakva su pravila, znači, još uvek aktuelni predsednik, vi mi samo malo pomažete jer nisam najstariji predsednik, je ispunjen. Moja poslanička grupa je podnela zahtev da se Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog i postizbornog procesa. Koleginice, mogli bi da budete barem uzdržani pošto sam vam ovo ispunila. Hvala Mogu samo da konstatujem, pošto već nekoliko minuta govorite a da niste dovili reč, da ste vi već sebe izabrali i smatrate da kao predsednik možete govoriti, kritikovati koga god hoćete, da ste uzurpirali to. Onda se odreknite ustavne odredbe da je predsedavajući najstariji predsednik koji vodi Skupštinu.

Uvaženi gospodine Mićunoviću, član 107, vezan za dostojanstvo parlamenta. Ja bih vas zamolio, morate da vodite računa, vi ste predsedavajući, predsednik je i dalje gospođa Gojković…Ovi što ne znaju, ja bih molio da ih utišate. Ovde se provlači teza da je ovo nelegitiman parlament, zato što je navodno nastao na nekoj izbornoj krađi. E, ti što to govore, zašto sede ovde? Zašto daju onda legitimitet krađi? Izađite, ljudi, napolje iz sale, prekinite. Ja vas molim, zato što ovo gledaju građani, neka prekinu više da obmanjuju javnost. Jedini koji je pokrao izbore sede prekoputa, zato što su uz pomoć statističke greške ušli ovde. Hvala.Tražim

Gospodine Mićunoviću, vi ste se danas ovde hvalili da ste poslanik sa najdužim stažom. Pa, vodite katastrofalno ovu sednicu. Dozvolili ste da se grubo krši Poslovnik, da gospođa Sanda Rašković Ivić, koja ipak mislim da je na onom ambasadorskom letovanju zaboravila da se ovde u parlamentu ništa nije promenilo, i dalje mora da se govori o temi, i dalje mora da se poštuje dostojanstvo Skupštine, i dalje mora ova sednica da se vodi u skladu sa ovim Poslovnikom.Ja ne mogu ništa, i poslanici SNS, da im ublaže bol ako su se uplašili formiranja anketnog odbora, ali građani Srbije zahtevaju istinu i istinu će dobiti, ko je uz pomoć koga ugurao jednu poslaničku grupu u parlament.

takođe, gospodine Mićunoviću, ponavljam onaj predlog poslanika SNS, ako ste se umorili, ako ne želite da vodite ovu sednicu, dajte vašim kolegama da ovu sednicu završe na način koji priliči ovom parlamentu, priliči velikoj sali Narodne skupštine i, jednostavno, da imamo izbor koji građani Srbije zaslužuju. Ja vas molim, jer mislim da ne možete i ne trebate kao predsedavajući na ovakav način da dozvoljavate poslanicima da urušavaju ugled Narodne skupštine i narodnih poslanika i građana Srbije. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Mićunoviću, govorim kao ovlašćeni predstavnik predlagača.Pre svega, SNS ne dozvoljava da joj lekcije o patriotizmu drže ljudi koji tvrde da je „Oluja“ bila legitimna operacija hrvatske vojske. Nećemo da dozvolimo da nam lekcije o patriotizmu drže ljudi koji tvrde da se u Srebrenici desio geonocid. Nećemo da nam lekcije o patriotizmu drže ljudi koji nisu hteli da napuste ambasadorsko mesto u Rimu iako je u međuvremenu i od strane Italije priznata nezavisnost Kosova i Metohije, a predsednik DSS je pozvao sve

Ivić?Vi gospođo Rašković Ivić očigledno nemate dovoljno dobro političko pamćenje. Aristotel je jednom postavio jedno retoričko pitanje: „Kakvu korist imaju ljudi od laganja?“ Pa kaže: „Imaju takvu korist da im se ne veruje ni kad govore Rašković Ivić, vi ste sada izgovorili jednu neverovatnu neistinu. Kažete – SNS i Aleksandar Vučić su izdajnici, zlikovci, zločinici, zato što nisu

Mesec dana pre toga zajedno su tvrdili Pajtić, Sanda Rašković Ivić, da ih sve ne nabrajam, kako je Aleksandar Vučić pokrao izbore baš na KiM, tako što je, zamislite, glasao čovek od 144 godine. Onda je cela Srbija videla da se radi o Sretanu Brankoviću iz opštine Vitina, koji ima 44 godine, a ne 144 godine.Sada mi, gospođo Rašković Ivić, objasnite,

i meni, i narodnim poslanicima, ali pre svega građanima Srbije, da li je bilo izbora na Kosovu i Metohiji ili ih nije bilo? Ako ih nije bilo, gde nađoste ovog čoveka od 144 godine iz opštine Vitina da je baš glasao za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku? Dakle, bilo je izbora na Kosovu i Metohiji. To je jedna stvar koju ste zaboravili.Drugo, gospođo Rašković-Ivić, u vreme kada je vaša stranka imala parlamentarnu većinu 2007. godine, vi ste to sve zaboravili, druga Vlada Vojislava Koštunice je bila, Narodna skupština Republike je izglasala Rezoluciju u kojoj između ostalog stoji da je Srbija vojno neutralna.

uspeh. Nema većeg uspeha u Srbiji, nego kada se pređe cenzus. Šta ima veze što si osvojio 131 mandat, uspeh je kada osvojiš 6% glasova. Treba da ste radosni zbog toga.Znači, toga.Znači, gospodine Mićunoviću, budući da vam je pošlo za rukom čudo neviđeno da osvojite, takvi kakvi ste, 6% glasova, na vašem mestu bih bio radostan, a ne nervozan.Pokušavam da objasnim gospođi Rašković-Ivić da je izbora na Kosovu i Metohiji bilo, da niko nikoga nije pokrao, da su se udružili levi, desni, pitaj Boga koji, da jedna izborna lista uđe u Skupštinu Republike Srbije i da gospođa Rašković-Ivić nema potrebu, ni ona, ni Bojan Pajtić, ni Ješić, ni Marko Đurišić, da podnosite bilo kakve predloge za anketni odbor. Ja sam to uradio danas umesto vas. Vaša poslanička grupa će imati pravo, ako želite, da da svog predstavnika u taj anketni odbor. Kada

da napravite ofanzivu na RIK nekoliko dana nakon što su izbori završeni, nakon što ste shvatili da niste prešli cenzus, a u toj noći, kako je vi nazivate, izbornoj ili postizbornoj,

u Kralja Milana, onda se preti, onda se organizuju skupovi gde vam stoje svi redom lideri tzv. opozicije, onda nema veze ko je patriota, ko je izdajica, ko je za NATO, ko je protiv NATO-a. Kada je u pitanju mržnja protiv Vučića i SNS, svi smo na gomili i to se i danas pokazuje. Ništa to nije sporno.Ja samo hoću da vam kažem – nemojte puno da se mučite gospođo Rašković-Ivić. Ja sam umesto vas i moje kolege napisali predlog za formiranje anketnog odbora o svemu što se dešavalo i u izbornoj noći, i pet dana posle te izborne noći, i ko je kome šta rekao, i ko je održao koju konferenciju za novinare, ko je pozvao za koga da glasa itd. Sve će to anketni odbor lepo da ispita, kao što će nadam se neki državni organi da ispitaju šta ste vi radili kao direktor Komesarijata za izbeglice, šta ste radili kao ambasador u Rimu, kako je moguće da ste se tako preko noći premetnuli u nekoga ko je protiv EU, a bili ste više od dve godine u Odboru za evropske integracije gde ste se zalagali za evropske integracije itd, itd.Pre nego što vi nama postavite određena pitanja, odgovorite na ono krucijalno pitanje li je bilo glasanja na Kosovu i Metohiji i gde se dede onaj čovek od 144 godine iz opštine Vitina koji je glasao za SNS i Aleksandra Vučića, ako izbora na Kosovu i Metohiji nije bilo?

Znači, molim vas, po članu 106. zabranjeno je dobacivanje dok govore drugi narodni poslanici. Apsolutno je jasno da je zadatak tih 100 poslanika SNS, u ovom sazivu parlamenta, da dobacuju kada govore poslanici opozicije i da aplaudiraju kada govore njihovi poslanici. To je zadatak

kakva je politika vaše Vlade, da ste zadužili ovu zemlju za sedam milijardi, da ste smanjili broj zaposlenih, da zakoni koje donosite uopšte nisu za efikasnost i za pravdu.

Poštovani predsedavajući, mene sada stavljate u nezgodnu poziciju da sam hteo da govorim o povredi člana 107. Poslovnika, a po našem Poslovniku nije dozvoljeno dva puta istu povredu ukazati, te ću ja odustati od svog izlaganja. Hvala. Gospodine Mićunoviću, vi ste danas predsedavajući...Član 108.Gospodine Mićunoviću, u članu 108. se kaže: „O redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine. Zbog povrede reda na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne meru opomene, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice.“Dalje, član 103. kaže: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu Poslovnika, a da je predsednik Narodne skupštine dužan da narodnom poslaniku koji se ne pridržava odredbi iz iz st. 1, 2. i 4. ovog Poslovnika ili na drugi način zloupotrebljava prava određena ovim članovima izrekne član 106. kaže: „Za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.“Molim vas, gospodine Mićunoviću, razumem da ste vi demokrata i da želite na najbolji način da smirite strasti u ovoj Skupštini, ali ste uveli praksu od prvog govornika, odnosno predstavnika predlagača da se ne drži teme dnevnog reda i da se govori o svemu sem što je tačka dnevnog reda.Sada uvodite još jednu praksu a to je da sve vreme dok neko govori, pripadnici vladajuće stranke dobacuju, galame i ometaju druge govornike. Ja vas molim da se pridržavate ovih citiranih

li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika?

pravo?Dakle, uostalom, gospodine predsedavajući nema ovde više nikakvog smisla obraćati se ni vama ni predstavnicima SNS, želim da se obratim građanima Srbije

da ne dozvoljava da se govori i vama je valjda jasno gospodine predsedavajući da poslanici SNS imaju instrukcije da uruše dostojanstvo Narodne skupštine, da obesmisle Narodnu skupštinu, da ukinu smisao Narodne skupštine i vi im to dozvoljavate.Zar vama nije jasno, gospodine Mićunoviću, da su oni dobili instrukcije da naprave besmisao od Narodne skupštine, da dovede u pitanje ključan državni organ ove države, kako bi Aleksandar Vučić i SNS mogli da vladaju bez kontrolne funkcije. Evo vidite, oni ponovo dobacuju, oni ponovo ne dozvoljavaju, oni ponovo blokiraju i vi im to dozvoljavate gospodine Mićunoviću.Ja vas pitam…

želim sve da vas podsetim na povredu Poslovnika o radu Narodne skupštine član 108. stav 2. na osnovu koga predsednik Narodne skupštine ima mogućnost da izrekne opomenu, oduzme reč ili udalji sa sednice narodnog poslanika koji krši bilo koju odredbu.Ja vas pozivam da ispoštujemo građane Republike Srbije koji današnji saziv prema poslednjim podacima koji su prikazani na sajtu parlamenta, današnje zasedanje plaćaju oko 1,5 miliona dinara, pa da ne bismo trošili vreme i novac građana Republike Srbije, molim vas da svoje pravo iskoristite.

Moram da kažem da iako smo se mi narodni poslanici iz opozicije pripremili na uvrede, ipak ne mogu da dozvolim da mi jedan politički konvertit drži predavanja o moralnom kredibilitetu.Kada smo kod krađe, hajde da se opsetimo šta je govorio Aleksandar Martinović o krađi mandata SRS 2008. godine,

Kada ste govorili istinu gospodine Martinoviću, onda ili sada?Vi ste politički konvertit koji nema nikakav moralni kredibilitet. Moram da odgovorim Moram da odgovorim na nekoliko pitanja koja ste postavili. Prvo, vi govorite o krađi,

Reč je o lokalnim izborima na teritoriji KiM. Nije reč o nečem drugom.Što se tiče Italije, nemojte mi govoriti o mom ambasadorskom mestu, to je stvar između mene mene i tadašnjeg predsednika Koštunice, ali najmanje nemojte mi govoriti vi koji sada sa Briselskim sporazum podržavate evropski put Kosova.

Danas tvrdite da smo zlikovci i zločinci zato što na KiM nije bilo izbora. Dakle, vi sami sebe demantujete.Ono što sam rekao, to možete što sam rekao, to možete da pročitate, gospodine Obradoviću i vi gospođo Rašković Ivić, u predlogu za formiranje anketnog odbora. Dakle, naš predlog za formiranje anketnog odbora ne odnosi se samo na to šta se dešavalo izborne noći, nego šta se dešavalo sve do proglašenja konačnih izbornih rezultata od strane RIK, jer hoćemo da utvrdimo ko je na koga vršio pritisak, ko sa se sa kim i zbog čega udruživao, da biste vi na silu Boga, protivno volji naroda, ušli u parlament i da biste se posle toga hvalili kako ste u stvari vi pobedili na izborima jer ste prešli cenzus od 5%.Gospođo Rašković Ivić, neću odgovarati na vaše uvrede. Ja šta sam rekao rekao sam. Ja zbog toga i dan danas nosim svoj politički teret. Mislio sam da je moralno reći nešto što vam kaže čovek koji se nalazi stotinama kilometara daleko od Srbije i koji se nalazi u pritvoru više od 10 godina. Ispostavilo se da nisam trebao to da uradim, zato što što taj čovek to nije umeo da ceni. Ali nema veze.Ali gospođo Rašković Ivić, zbog mojih reči o mandatima, o Aleksandru Vučiću, o Tomislavu Nikoliću, niko nije pretrpeo bilo kakvu ekonomsku štetu.Od toga što ste vi pokrali sopstveni kraiški narod, kao direktor Kancelarije za izbeglice, e tu postoji ogromna šteta za državu Srbiju, za srpski narod i za proterane Srbe iz Hrvatske i iz Krajine.I

vama.Gospodine Mićunoviću, mogu oni o meni da kažu sve što žele i da im ja ovde predstavljam džak za udaranje za sve ono što ne mogu da kažu, pošto ovde nisu prisutni ni Aleksandar Vučić ni Tomislav Nikolić i nije nikakav problem, ali ja nikada nisam rekao, ma koliko da sam konverti, da sam zlikovac, zločinac, izdajnik, pitaj Boga šta sam, ja nikada nisam rekao da su Hrvati imali pravo da proteraju 250.000 Srba iz Krajine i nikada nisam rekao da se u Srebrenici desio genocid. I u tom smislu ne dozvoljavam da mi lekcije o patriotizmu drže ljudi koji su sve to rekli i koji su ubeđeni da se sve to zaista i desilo.Gospođo Rašković Ivić, samo da vam kažem jednu stvar, opet kažem, možete o meni da mislite šta želite, moj otac je ranjen kod Dvora na Uni 8. 8. avgusta 1995. godine, dan nakon što su Hrvati zvanično objavili da je završena operacija „Oluja“. A pitajte se gde ste vi bili 1995. godine, gde ste bili 2011. godine, gde ste bili kasnije kada vas je Vojislav Koštunica pozvao da napustite ambasadorsko mesto u Rimu. Izgleda da su vam talijanske bunde bile preče od proteranih Srba iz Krajine.

Sanda Rašković 37 godina radnog staža kao lekar specijalista.Drugo, moram da vam kažem da vama koji nemate moralni kredibilitet, valjda će nešto da znači i to da ja neću dopuštati da vi vređate, nego i da lažete.Za ovu laž da sam ja pokrala nekoga, ne znam koga, izbeglice, vi ćete dobiti tužbu. Vi ćete dobiti tužbu, gospodine Martinoviću, ja vam to obećavam, tužbu za laganje i klevetu, jer jedino time izgleda da se vi branite. Vi koji ne znate Vi koji ne znate šta ste, vi koji nemate nikakav moralni kredibilitet, vi koji ste jedan najobičniji konvertit i ja mogu samo da vam kažem da vi vređanjem drugih nećete potrti nikada ono što jeste.

ja sam mahao maločas ali niste primetili, dostojanstvo Narodne skupštine.Poštovane kolege,

jer ni vi čak koji pripadate ovom devu, niste uspeli da obezbedite elementarno ravnopravan tretman, bar približno ravnopravan tretman poslanika opozicije.Čemu se mi možemo nadati kada gospođa Gojković sedne u tu stolicu? Dakle, prosto to je zamerka vama, ali nije ni do vas, meni je to jasno, nego do ukupne atmosfere. Zapitajmo se, raspravljaćemo mi politički ima vremena u narednom periodu, i sporićemo se i svađaćemo se, ali ovo sam hteo da vam kažem – ova sednica je počela lepo, počela je skoro normalno, počela je u dobrom tonu i ljudi sa kojima se ja ne slažem, od prof. Šešelja do ne znam ko je tu još govorio, dakle, Marko Đurišić i drugi su govorili razumno i vi ste sami pohvalili da se nije išlo ad personam, da se govorilo argumentovano. A šta je onda krenulo?Problem je u tome što je gospodin Martinović po mom sudu, da li greškom ili po zadatku, krenuo da zapravo urušava nešto što je trebalo da bude rutinska stvar da izaberemo predsednika Skupštine i da onda nastavimo dalje da radimo, da se raspravljamo i polemišemo oko stvari oko kojih se ne slažemo, završiću, kao da nekome kao da nekome odgovora da se ova sednica i ne sama sednica, nego ova Skupština pretvori u rijaliti, u cirkus i da se na taj način uruši nešto što bi trebalo da bude ozbiljna kontrolna institucija rada vlasti i da sav centar moći u državi bude na jednoj adresi, u jednoj stranci i u jednim rukama i u jednoj glavi.To je jako opasno. Vi svoju poziciju derogirate, ne samo pozicije i opozicije. Na neki način zapravo sečete granu na kojoj sedite. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam sada u jednoj velikoj dilemi – ne znam da li se obraćam Srbinu ili Vlahu. Ako ste Vlah, evo ja ću pokušati da budem malo mekši u nastupu da me, ne daj Bože, neko ne napadne da napadam pripadnike nacionalnih manjina, pošto ja vlašku nacionalnu manjinu izuzetno cenim.Voleo bih da mi objasnite da li ste u međuvremenu se iz Vlaha premetnuli u Srbina ili ste i dalje ostali Vlah, čisto da ja znam, a i drugi narodni poslanici.Inače

Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima ima većinu. Hajde da lepo izglasamo gospođu Maju Gojković za predsednika Narodne skupštine i da završimo ovu stvar.

Problem je nešto drugo, što najodgovornija ličnost, a to je realno znamo ko, takođe sebi dozvoljava takve stvari. Ne radi se ovde o manjinskim pravima i o nacionalnom identitetu. Radi se o tome da smo na jednom važnom i teškom poslu. Radi se o tome da ovom zemljom ne bi bilo lako upravljati čak i da je vlast i da smo svi mi bolji nešto što jesmo.Radi jesmo.Radi se o tome da jedna neodgovorna grupa, ja ne mislim da to važi za sve, niti za poslanike SNS-a, niti mislim da su sa ove strane anđeli, ali, radi se o tome da ovakvim načinom, gospodo, mi urušavamo ovu instituciju. Meni nije nikakav problem da odgovorim u istom duhu, izjašnjavao, a uvek sam se izjašnjavao na isti način, i za vreme komunizma, i 90-ih, i dan-danas, dakle, uvek sam bio Srbin, ni Jugosloven, niti Vlah, niti bilo šta drugo, ali ja bih mogao da podsetim, ne samo vas, gospodine Martinoviću, nego i neke druge vaše čelnike, kako su se izjašnjavali i šta su govorili, više ili manje duhovito, kako su pričali o „sto za jednoga“, u ovom istom parlamentu, tj. u drugoj zgradi ali u istoj Narodnoj skupštini, pa su se onda premetnuli i od najvećih patriota postali najveći evropejci.Možemo se podsećati na to, treba da se podsećamo na to, ali ja ne mogu, niti narod Srbije može da plaća ceh zbog nečije naknadne pameti, zbog toga što je neko posle 20 godina otkrio da je pao Berlinski zid, zbog toga što je neko otkrio da postoji EU i što je neko pod stare dane rešio da bude veći katolik od pape. Hvala.

Ja vas molim da opomenete poslanika koji na ovako grub način vređa poslanike ovde i govori nekome… **Dragoljub

da lažira da je pripadnik nacionalne manjine da bi došao do mandata. Molim vas da takvog čoveka opomenete, jer on krši dostojanstvo samim prisustvom u parlamentu. Hvala vam.

Dame i gospodo narodni poslanici, pa vi koji govorite o političkim konvertitima, još uvek mi niste odgovorili na pitanje jeste li Srbin ili Vlah, jer ste 2012. godine rekli da ste Vlah i kao Vlah ste ušli u Narodnu skupštinu.Nisam video veće političko licemerstvo nego kada neko promeni naciju da bi postao narodni poslanik, da bi pio kafu za sedam dinara i ručao u skupštinskom restoranu za 200 dinara, to u životu još nisam čuo.Ali, nešto mnogo važnije, gospodine Vlahoviću, ovaj, Vukadinoviću. Vi pripadate stranci koja je sprovela skoro sve pljačkaške privatizacije u Republici Srbiji,

koje je Evropska komisija ocenila kao sporne, mislim, sve osim jedne, desile su se u vreme kada je vaša stranka vodila Vladu i vodila ovu državu.Za razliku od vas, Vlada koju vodi Aleksandar Vučić ne zatvara fabrike, nego ih otvara. Kao što ste mogli da vidite, otvaramo ih u celoj Srbiji, i u Vojvodini, i u Beogradu, i u zapadnoj Srbiji, i u južnoj Srbiji, a vaš koalicioni partner se dan nakon otvaranja jedne velike fabrike u Vladičinom Hanu, koga ste inače kao Pajtić Vojvodinu, kao Turci upropastili dok ste bili na vlasti,

što premijer otvori fabriku u Vladičinom Hanu i omogući da se više stotina ljudi tamo zaposli, fotografiše ispred novootvorene fabrike i kaže šta će nama investitori, bolje da tu stoji fabrika na kojoj stoji katanac, gde niko ne radi, šta će nama investicije, šta će nama radna mesta?Za razliku od vas koji samo mnogo vičete, mnogo vređate i mnogo ste nervozni, a ne znam zbog čega, jer ste postigli istorijski uspeh, ušli ste u Narodnu skupštinu Republike Srbije, SNS iz dana u dan menja Srbiju na bolje i idemo napred. Raste nam bruto društveni proizvod. Možete sada da mrzite mene, Vučića, SNS, ali to su pokazatelji koje vi ne možete da dovedete u pitanje. Smanjili smo broj nezaposlenih, gotovo svakog dana otvara se neka nova fabrika, poboljšavamo obrazovanje, poboljšavamo naš zdravstveni sistem, više nema potrebe da se deca koja su obolela od teških bolesti leče tako što roditelji šalju SMS poruke, sada postoji budžetski fond u okviru budžeta Republike Srbije iz koga se to finansira.Dakle, iz dana u dan menjamo ono što ste vi devastirali do kraja, u koaliciji sa onima sa kojima ste bili dok ste to radili, te pljačkaške privatizacije, kao i danas kada protestvujete zbog navodne izborne krađe. I ništa se, gospodine Vukadinoviću, nije promenilo i onda ste bili sa njima kada ste zatvarali fabrike i po Vladičnom Hanu i po Vranju i po Šapcu i po Novom Sadu i po Subotici, i danas ste na istoj strani sa onima koji tvrde da se desila izborna krađa, a setili su se toga sedam dana nakon što su izbori završeni.Gospodine Vukadinoviću, nas očekuje mnogo teškog posla. Potpuno prihvatam vaš predlog da prekinemo raspravu, da glasamo, pa neka narodni poslanici odluče kako misle da je najbolje, da li će Maja Gojković biti predsednik Narodne skupštine ili ne.

Srbiju vratite u stanje u kojem je bila kada ste vi bili na vlasti, nema te sile. Više fabrike ne zatvaramo, nego ih otvaramo, otvaramo nova radna mesta i u naredne četiri godine i u naredne četiri godine Srbija će biti mnogo bolje mesto za život nego što je danas, kao što je i danas mnogo bolje nego kada je vaša partija bila na vlasti.

Svre vreme vidim da mi u devetom satu diskusije slušamo uvrede, laži, bez ikakvog osnova i vi očekujete da mi ćutimo, nas 131, a sami znate da treba da nas bude mnogo, mnogo više, da nije nasilno ubačena još jedna lista koja je nama smanjila mandate, pa nas sada ima 131.Hoću 131.Hoću da vam kažem, šta je 131 mandat. Neko reče – vas samo 131, ima vas 30 manje nego što je bilo. Gospodo, mi pričamo o glasovima, pustite vi matematiku. Ja gledam svaki dan birače u oči,

U skladu sa tim, moraju da poštuju tu volju birača. Ne moraju da poštuju ni gospodina Martinovića, ni mene lično, ali one ljude koji su glasali za politiku koju zastupa SNS, to moraju to moraju da poštuju.Opstrukciju vrše isključivo poslanici opozicije i očekujem da oni pristanu na predlog da prekinemo diskusiju i odmah izglasamo gospođu Gojković.

parlamentarna većina nije u stanju da čuje nekoliko, dakle, nekoliko, poštovane kolege, kratkih replika i kritika na svoj račun. Šta smo imali?Šta smo Sandu, imali smo Bojana Pajtića i trebali smo da čujemo još dva šefa poslaničke grupe. Ostalo bi nam još po pet, sedam, osam minuta sve skupa da pričamo i to bi bilo to. Ja vam kažem najdobronamernije, nikoga ne mrzim, nisam Vlah, Vlah, nisam ušao u parlament, sve su to neistine, ali to nije bitno, to uopšte nije bitno. Ja ću odgovoriti na to, ja ću reći sto za jednog Aleksandra, sto za jednog Vučić, pa ću time kompenzovati ono Đorđe Vlah. Reći ću i da je koleginica takođe, ako se ne varam, bila pre toga član DS. Ja nisam promenio uverenja, nisam bio lažni patriota, a sad postao lažni evropejac kao lider vaše stranke i to je ono što je bitno u ovoj priči. Ali, ako vi niste u stanju, kolege drage, da čujete par poslanika opozicije da kažu par stvari, čak ne ružnih, na račun gospođe Gojković, onda ja ne znam na šta ovo liči. Vi kao da hoćete da izbacite opoziciju iz ovog parlamenta, kao da vam je i ovo koliko ih ima malo, zato što ne možete da istrpite da čujete kritiku na svoj račun, a pogotovo ne na račun svoga lidera. To, drage kolege, a pitajte tu i starije koji znaju i teoriju i život, ne može dobro završiti. Hvala. **Dragoljub Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Vukadinoviću, da li ste vi isti onaj koji je u maju 2014. godine tvrdio kako spaljujemo leševe u Obrenovcu? li je ovo isti onaj gospodin koji je rekao da u vreme majskih poplava leševe koje skupljamo po Srbiji spaljujemo u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu? Je li to isti gospodin Vukadinović?

i da čekamo trenutak kada ćete vi odrediti glasanje za predsednika Narodne skupštine. Ja vam sada kažem, nećemo da ćutimo jer nemamo čega da se stidimo i borićemo se do poslednjeg momenta borićemo se do poslednjeg momenta da se Srbija više nikada ne vrati u vreme kada je njome vladala Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i njeni koalicioni partneri. Dakle, nećemo da ćutimo, imamo hrabrosti i borićemo se. To što su oni očekivali da mi ćutimo i da slušamo njihove napisane govore i domaće zadatke, izvinite, ali prevarili su se. Dakle, borićemo se do kraja.Ponavljam još jedanput, što se mene lično tiče, ja u većinu uopšte ne sumnjam. Što se mene tiče i što se tiče moje poslaničke grupe, možete odmah da prekinete diskusiju, da pozovete svog šefa i ostale lidere takozvane opozicije da odustanu od diskusije. Hajdemo odmah na glasanje, pa da vidimo ko ima većinu i da konačno građani Srbije vide, posle više od mesec dana od završenih izbora, ko je u stvari na ovim izborima pobedio,

Mislim da tog uspeha neće biti ako zavisi samo od mojih želja i zbog toga nisam previše zadovoljan. Nestala nam je negde u satima za nama Maja Gojković, kandidat za predsednika parlamenta, pa bih želeo da govorim o njenom izboru. U atmosferi koja je stvorena samo to izgleda nije važno.Dosta važno.Dosta je rečeno o opoziciji, a mnogo manje o vladajućoj stranci i koaliciji. Ne mislim da treba SNS da ćuti. Baš naprotiv, mislim da treba otvoreno da govori o svemu onome o čemu mora govoriti kao stranka koja je toliko odgovorna, s obzirom na broj glasova koji ste dobili na izborima. Ja ne znam, razgovarao sam sa svojim kolegama iz drugih stranaka, niko od nas nema iluziju da je pobedio na izborima. Lično sam vam čestitao pobedu u izbornoj noći. Ja sam dobio u toku ove rasprave poziv od vašeg predsednika da razgovaramo naredne nedelje. Odgovorio sam na taj poziv i rekao da ću ga prihvatiti. A priznaćete da nije normalna situacija u kojoj mi kao predsednici razgovaramo, a ne možemo da razgovaramo normalno ovde u Skupštini.Jedino mi smeta, ako je tema ono što je prećutano, to što ste prećutali vređanje predsednika države. Ja nisam dužan da se borim za Tomislava Nikolića, kada je izabran za predsednika 2012. godine, čestitao sam mu, otišao na inauguraciju, ali mi se ne dopada ideja da se predsednik moje zemlje, iako sam glasao za nekoga drugog, tako otvoreno vređa, a da stranka koja ga je kandidovala ćuti. To je ono što je danas ovde bilo loše. To znači da nemamo predsednika. Samim smo ovim što smo ovde uradili dokazali da nemamo parlament, da smo u rovovima iz devedesetih, u kojima niko nije našao sreću, a svakako ne oni ljudi koji su za nas glasali.Ne bih da završimo na polemici o ceni kafe u restoranu, ali želim da vam kažem kako će se naša poslanička grupa ponašati danas u toku glasanja. Mi ćemo podržati dogovor koji je napravljen pre ove sednice

da izađe u susret zahtevima opozicije, koje smatram opravdanim i zbog toga sam ih podržao. Ali, kada napravite jedan dobar korak, nema potrebe da nas onda vučete unazad. Teško je da se ne prepoznam u onome što ste rekli o hapšenju Miloševića, o tom mraku posle 5. oktobra koji ste tako opisali, ali sam prećutao sve ne želeći da ulazim u tu vrstu polemike.Kao što je Srbija sebi oduvek bila najveći problem, čini mi se da je ta atmosfera preneta i ovde u parlament. Ono što vidimo oko sebe svedoči o gubitku autoriteta i velikom nepoverenju ljudi u sposobnost nas da utičemo na ovo društvo. Zato nam se dešavaju i fantomke i patkice. Ako hoćemo to da promenimo, onda ne možemo bežati od svoje interpretacije prošlosti. Ja mislim da je sramota da bilo ko ko danas predstavlja građane u Srbiji, a pogotovo vlast, sebi dopušta da se podštapa ubicama predsednika Vlade i da jedno legitimno pitanje, a rešenje je u interesu onih koji su u vlasti, o toj gluposti u izbornoj noći pretvori u obračun iz 2001. godine.Naš doprinos toj atmosferi o kojoj govorim biće spremnost da vam iskreno kažem zašto nećemo glasati za Maju Gojković. Zato što o tome nismo razgovarali. Niko nam to nije ponudio kao predlog i pozvao nas da se dogovorimo. Ne oko procenata i kvota, nego da se dogovorimo oko podrške koja bi onda dala nama za pravo da kažemo zašto stajemo iza nekoga ko je kandidat stranke koja je pobedila na izborima. Ako želimo neki red u zemlji, onda je elementarno pravo onoga ko pobedi na izborima da ima predsednika parlamenta. Vi ste nam svojim odnosom uskratili priliku da glasamo za Maju Gojković.Ono što želim iskreno da vam kažem, to je činjenica koja proizilazi iz nekog ličnog iskustva. Srpski parlament je uvek bio dobar kada su ga vodile žene - i dok je to radila Nataša Mićić i dok je to radila gospođa Dejanović Đukić. Verujem da Verujem da će se Maja Gojković potruditi da to bude tako, ali joj i vi, kao vladajuća većina, tako nešto omogućite.Ja nisam u stranci Dragoljuba Mićunovića. Želeo sam da se dogovorimo da izađemo zajedno na izbore, Demokratska stranka je donela drugačije odluke. Smatrao sam da bi naš dogovor stabilizovao prilike u zemlji i omogućio nam da na ozbiljniji način utičemo na sve one probleme koji danas traže svoja rešenja, a mi smo potrebni jedni drugima u tom poslu. 2012, kada je birana prva vaša Vlada, rekao sam Aleksandru Vučiću da je politika u Srbiji takva da ćemo pre ili kasnije završiti jedni sa drugima. Ono što je problem je činjenica da smo potrošili četiri godine, u velikoj meri kompromitovali sami sebe i učinili toliko nemoćnim da danas, bez obzira na milionsku podršku, mi ne možemo da odgovorimo na sve one izazove koji više ne mogu da čekaju na neku našu naknadnu pamet.Poštujte predsedavajućeg i ako vam je teško kada ste žrtve nekih grešaka, shvatite da ste najveći i da ste stoga legitimna, u političkom smislu, meta ovde u parlamentu i borite se za sebe, ali nemojte tu borbu da vodite na ovakav način, da danas ovde svako od nas mora da se oseća postiđenim zbog onoga što je čuo ili onoga što je izgovorio.Ne likujem na činjenici da su se menjale stranke. Mislim da je većina nas bila i u vlasti i u opoziciji, vrlo dobro se sećam besmislenih sednica za koje nas je tada osuđivala vladajuća koalicija Demokratske stranke i SPS-a, sećam se Dinkićevog Zakona o privrednim komorama koji se usvaja po hitnom postupku, a stupa na snagu za tri godine. Sećamo se ponoćnog glasanja za budžet i 30 tačaka dnevnog reda, koji se raspravljaju u istom trenutku. Nema previše ovde, po tom pitanju, nevinih.Dajte da ovaj parlament bude onakav kakav je zemlji potreban – efikasan, sposoban, parlament u koje će doći do izražaja sve ono što je naša lična vrednost, a ne ono što nas čini lošim. Danas mislim da smo promovisali sve ono zbog čega ljudi odavno prestaju da veruju u parlament, u stranke i u nas kao političare koji smo toj politici dali svoj život. Dosta toga je loše urađeno. Molim vas da završimo ovu raspravu tako što će svako reći ono što misli da treba da kaže o kandidatu za predsednika i za potpredsednike.Rekao sam vam zašto nećemo glasati za Maju Gojković, lično joj želim uspeh, kao i svima vama. To je ono što je potrebno Srbiji, a 2001. godina, fantomke, pljačkaške privatizacije, jedna stranka, druga stranka, treća stranka, ako izaberemo to, možemo i na takav način da razgovaramo. Ja mislim da, makar u ovom trenutku, to nije potrebno i ako je neko odgovoran za atmosferu, to je uvek onaj koji je najveći i onaj koji je vlast. Od vaše spremnosti da izdržite nešto zavisiće i dalji tok sednice. Ne mislim da treba odmah preći na glasanje, mislim da se treba vratiti raspravi o tački dnevnog reda, neka se druge kolege izjasne. Slažem se da izglasamo u skladu sa dogovorima potom potpredsednike, ali malo pristojnosti i reda u međusobnim odnosima nam je neophodno.Mi nismo neprijatelji, to sam toliko puta rekao, i kada smo prinuđeni da trpimo lične uvrede, mislim da smo dužni da o tome razmišljamo i da to svojim odnosnom dokazujemo. Ja vas ne doživljavam svojim neprijateljem, Martinoviću, ni vašu stranku. Poštujem vaš rezultat, ali ga onda poštujte i vi sami. Izraz poštovanja nije samo borba za svoje stavove, nego i sposobnost da se izdrži ono što inače možda u privatnom životu ne bi radili.Ceo dan ćutim, dan ćutim, ne pada mi na pamet da se vraćam u 2001, ne mislim da ovde polemišemo o temama koje se kandiduju. Znam da je i vama teško da pričate o fantomkama, a da gledate u Balšu Božovića ili u Natašu Vučković. Ja sam taj koji je bio u aprilu 2001. sa Miloševićem, ja sam taj koji je bio 28. juna sa njim.

to nisam uradio. Nemojte ni vi da vodite obračune sa onima koji to pre vas nisu, valjda zato što su imali svoje razloge. Jedan od razloga zbog čega to nismo uradili bio je taj što ni njegov grob na groblju nije mogao da bude na miru, i dan-danas ga čuva policijska patrola. Ne trebaju nam spomenici oko kojih ćemo ratovati. Ako hoćete to da uradite, uradite pristojno. Ja mislim da je to obaveza onih koji vode zemlju, da obeleže 15 godina od ubistva predsednika Vlade. Sve drugo što je rečeno pre i posle toga je kompromitacija i tog čoveka i ono malo normalnosti što je ostalo u našim međusobnim odnosima. Toliko od mene.Nadam se da razumete zašto ne možemo da glasamo za Maju Gojković. Poštujem vaš gest i iskorak koji ste učinili, uvažavajući zahteve Pokreta „Dosta je bilo“ i Demokratske stranke. Mislim da nam je ta atmosfera potrebna i neka makar ova prva sednica bude onakva kakvu je poželeo Vukadinović – pristojna i na jasan način izraz naše spremnosti da budemo drugačiji nego što smo to bili do sada. Molim vas, da li od predsednika poslaničkih klubova ili ovlašćenih još neko misli da govori? Ako želi, neka pritisne taster, da imamo to ovde u evidenciji.U

Dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, pre dve godine kada je gospođa Maja Gojković bila predložena za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije sam verovatno održao najkraći govor u životu, a koji je glasio – nemam šta da kažem. I stvarno nisam imao šta da kažem, zbog toga što bi bilo potpuno deplasirano da sam govorio o pojedinim događajima iz prošlosti Maje Gojković, njenog bivanja gradonačelnicom Novog Sada i nekim drugim trenucima koji bi samo napravili pitanje, a ne bi dali nijedan odgovor.U protekle dve godine mi nismo imali nekih većih primedbi, kao Liga socijaldemokrata Vojvodine, na način na koji je Maja Gojković vodila, što se nas tiče, Skupštinu. Međutim, hteo sam da postavim neka druga pitanja zbog kojih je sada vreme da se ipak daju neki odgovori.Prvo, moram podsetiti da je Narodna skupština izuzetno značajan institut u državi zbog toga što je ona najviše predstavničko telo svih građana. Kao najviše predstavničko telo svih građana, moram vas podsetiti na ono što sam primetio da se pojavljuje kao zabluda kod nekih kolega, a to je da smo svi mi koji sedimo ovde direktno izabrani na izborima, a svi ostali, i Vlada i direktori javnih preduzeća i svi ostali funkcioneri, su imenovana lica. To je veoma bitna razlika jer oni crpe legitimitet iz nas, iz nas koji smo direktno izabrani, a ne mi iz njih.Večita je priča izvršne vlasti da je, eto, potrebno joj više slobode. Upravo zbog toga je veliki izazov da počne da se vlada ukazima, da počne da se vlada nekakvih prečicama, a ne da se poštuju procedure koje su osnove demokratskog društva. U tom smislu, parlament je beskonačno značajna institucija, kao glavna brana uspostavi diktature u nekoj zemlji. Upravo zbog toga u „Majn kampfu“ Hitler i piše da je parlament mesto gde se, eto, skupljaju parlamentarne gusenice koje ništa ne rade, samo su štetočine, između sebe spletkare i da to jednostavno treba ukinuti. Zbog toga što parlament, ponavljam, stoji, ako ispunjava svoju dužnost, na braniku demokratije jednoga društva.Ovaj parlament zaslužuje zbog toga nekoga ko će voditi računa o njemu na način na koji će imati ne samo svoj budžet, nego će imati i dovoljno snage da se suprotstavi svim onim nasrtajima koji se na njega čine. Kada kažem nasrtajima, tu govorim o položaju narodnih poslanika, o zaštiti integriteta narodnih poslanika, o tome da ne bude po bulevarskoj štampi glavna tema ko je došao kojim kolima na sednicu Narodne skupštine, a da se ne sme dodirnuti tema ko je kakvim kolima došao, recimo, na sednicu Vlade ili na sednicu nekog upravnog odbora javnog preduzeća ili sinoda.Da se razumemo oko jedne stvari, mi ovde koji sedimo, svi mi uz puno poštovanje parlamentarne većine koja je dobila, evo čuo sam podatak, preko 1.800.000 glasova. Svi mi koji ovde sedimo predstavljamo nekoga i mi smo obavezni prema građanima ove zemlje, ali je istovremeno i izvršna vlast obavezna prema nama, obavezna prema ovoj Skupštini.A kada Maja Gojković, gospođa Maja Gojković, dojučerašnja predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i kako stvari stoje i buduća, nema gde da živi, a dođe u a dođe u poziciju da treba da obnaša drugu po značaju funkciju u jednoj zemlji, onda ja vas pitam dokle je ovaj parlament došao i kakav je to odnos prema parlamentarizmu. Kada kažem nema gde da živi, pitajte nju, nemojte mene pitati. Kako je moguće da od svih vila i svih stanova koji su u vlasništvu Republike Srbije ne može da se nađe rezidencija za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, drugog čoveka zemlje? Kako je moguće, bez obzira šta ko mislio privatno o Maji Gojković, ja ne govorim o njoj, ja govorim o predsedniku Narodne skupštine, govorim o sistematskom urušavanju kredibiliteta Narodne skupštine i govorim o tome da ako se taj proces nastavi, a Narodna skupština bude isključivo prostor gde se dižu ruke za bilo šta što dođe iz Vlade, mi ćemo ukinuti jednu od grana vlasti i samim tim zemlju gurnuti u diktaturu za koju ćemo svi zajedno biti odgovorni.S druge strane rečeno je u jednoj od diskusija da eto ne može se biti protiv Vlade, jer Bože moj većina ju je izabrala. Podsetiću vas da kada se u Vatikanu recimo donose odluke uvek se jedan kardinal obavezuje da kontrira svemu što se navede, da napada svaku ideju koja se da. Razlog je upravo taj da on po tituli, đavolji advokat se bori upravo protiv svega što nude ostali da bi se sve moguće slabosti pretresle pre nego što to izađe iz Vatikanskih odaja, pre nego što to ode, što bismo današnjim jezikom rekli, u etar.To je svrha Skupštine između ostalog da predloge Vlade i Vladine zakonske inicijative ovde budu pretresane sa punom pažljivošću pre nego što budu postale zakonski obavezujuće. To do sada nije bio slučaj u ovom parlamentu. Do sada se lojalnost merila time ko glasa, a ko ne glasa, a ne ko doprinosi, a ko ne doprinosi.Samo da kažem još jednu stvar, koja kada pogledamo stvari taksativno, gospodin Martinović je rekao obrazlažući predlog za gospođu Maju Gojković da je ona vrstan pravnik. Ja nisam siguran da se neko može nazvati vrsnim pravnikom kada mu optuženik nevini, branjenik branjenik sedi u pritvoru 12 godina, pa onda još na kraju otkaže punomoćje. To se ne događa ovim

ovde.Poenta je dakle vrlo jednostavna. Uz svo poštovanje za gospođu Maju Gojković i njen rad u protekle dve godine, mi nećemo glasati za njen izbor iz jednostavnog razloga što mislim da je parlamentu potrebno više energije koja mora biti uložena u podizanje njegovog kredibiliteta i odbrane interesa svih građana Srbije koji su delegirali

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvažene kolege i koleginice, kao predstavnik odborničkog kluba Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke izjašnjavam se ovde da ćemo mi punog srca glasati za predlog da Maja da Maja Gojković bude izabrana za predsednika Skupštine. Ne samo zato što je Maja Gojković jedini predlog, nego je to ubedljivo najbolji predlog koji ova Skupština mogla da da i da iznedri u ovom trenutku.Maja Gojković je u protekle dve godine svojim izuzetnim entuzijazmom, radom, zalaganjem izuzetno doprinela da ova Skupština radi efikasno, efikasno, dobro i nadasve u skladu sa zakonima, Ustavom Republike Srbije i Poslovnikom o radu. komentarisati neke stvari, ali neke stvari se ovde ne mogu prenebregnuti. Koliko je Maja Gojković preduzimljiva, koliko je uviđavna i prema predlozima opozicione grupacije upravo govori i ovaj predlog o izboru Anketnog odbora koji će se pozabaviti ovim temama koje su naše kolege iz opozicionih redova pomenuli. Pomenuli, ali su bili dovoljno lenji da ne napišu predlog već da se zadrže samo na komentaru.Danas smo ovde zaista doživeli, ali potpuno neočekivano, teror manjine nad većinom, a onda po starom dobrom klišeu slušali smo priču o kulturi, o principima, spuštanju tona, sa željom da ovde neke stvari ostanu netaknute i da ostanu nerazjašnjene do kraja, a ima ih poprilično mnogo, jer su sve te stvari pominjane ovde u kontekstu i u trenutku kada se raspravljalo o predlogu za predsednika Skupštine. Ne možemo mi da ih ne povežemo sa zlom namerom, jer da se pričalo samo o predsedniku Skupštine, slušali bismo samo o Maji Gojković. Ovde je danas priča širena i na ono što ne može da bude tema ove tačke dnevnog reda.Ako pričamo o izbornim krađama danas danas ne smemo da zaboravimo da je ova skupštinska sala 2000. godine bila spaljena, da su spaljeni listići i da se izborna volja građana Republike Srbije nikada ne može proveriti, prekontrolisati, da se ne može zakonskim putem dokazati da je 2000. godine u oktobru izvršen puč u Srbiji, spaljivanjem listića, uništavanjem Skupštine, maltretiranjem novinara, maltretiranjem svih onih ljudi koji ne misle isto kao oni koji su puč 2000. godine izvršili.Razumem zašto pojedina gospoda ne žele da se danas govori o fantomkama, ne žele da se govori o proteklim vremenima, jer ono što su uradili za proteklih 12, pa čak i 16 godina je tragedija koja će Srbiji ostaviti dubok dubok trag i trebaće joj mnogo više snage i energije da se to popravi nego što je trebalo gluposti da se učine.Poštovani i uvaženi predsedavajući, pošto kažete da se obraćam vama, odnosno skrećete mojim kolegama pažnju, ja bih vas zamolio da vi onda podsetite gospođu Sandu Ivić da je ona bila kod vas u demokratskom centru, da je bila veoma daleko od DSS kojoj navodno danas pripada, da je svo vreme bavljenja politikom, pa i do današnjeg dana bila bliska svakom režimu i trudila se da bude uz njega, do te mere da je bila bliska i današnjoj, odnosno pokušala da bude bliska današnjoj vladajućoj garnituri sve do onog trenutka dok Tomislav Nikolić nije odbio da joj da ambasadorsko mesto iako je dostavila svoj CV.Treba stalno podsećati na sledeću stvar i slažem se da ono što se grbavo rodi, vreme teško ispravlja. Najgrbavija stvar koja u Srbiji se ikada desila je puč 2000. godine i još uvek nismo u situaciji da kažemo da smo sve posledice tog puča uspeli da popravimo.Zato mi je i jasno zašto se unapred govori i upozorava na govor mržnje svaki put kada se iznose istinite činjenice o onome o čemu o čemu se mora jasno govoriti.Koliko je velika razlika između sadašnje vladajuće stranke i onih koji su nekada vladali, govori i strpljenje da sačekamo da državni organi u zakonitoj proceduri urade što treba da urade, bez peroreza, bez lustracija, bez maltretiranja nedužnih građana.Mi ne možemo, a i sama gospođa Gojković je jasno rekla da je shvatila kao vrlo pežurativan komentar „kraljica Skupštine“. Ovde imamo jednog kralja, ali imamo kralja stečaja koji verovatno čeka na svoj red da nas zabavi ovde sa cenama kafe u skupštinskom restoranu i možda uvođenjem stečaja i u ovoj Skupštini, ali to ne može da se desi nikako.Troškovi milionski koji se navodno pominju zbog trajanja ove sednice su daleko od štete koju je kralj stečaja napravio u samo jednom stečaju, prebacujući neosnovana sredstva svojim bliskim saradnicima, koji se čak i danas nalaze u ovoj sali.Gospodine Mićunoviću, pošto ja nisam nekada siguran da li vi danas uživate dozvoljavajući da samo moje uvažene kolege sa desne strane prave galamu i da ne upotrebite ni jedno zvonce ili vam je to navika iz dvehiljaditih godina, neću više ni oduzimati previše vremena.Najbolje vremena.Najbolje bi bilo da je nazovi opozicija uopšte imala bilo kakvog kandidata za predsednika Skupštine, pa da smo mi onda mogli da kažemo šta mislimo.Hvaliti mislimo.Hvaliti Maju Gojković nema potrebe. Njen rad, njeno zalaganje, njeno angažovanje u prethodne dve godine jasno govori o tome.Slažem se da je ovaj dom važan i bitan za rad, ali prvo neka se dogovore lideri opozicije hoće li jedinstvo vlasti, hoće li ravnopravnost vlasti, hoće li nečiju dominaciju u svemu tome.Jasna je zakonodavna funkcija ovog organa, a to što mi

ne zabranjuje bilo kome inicijativu i poziciji i opoziciji da se pozabavi nekim novim zakonskim amandmanima, tekstovima, kompletnim predlozima i da time učini život u Srbiji bar malo boljim.Srbija je posle ove četiri godine možda ne mnogo bogatija, ali je daleko pravednija zemlja, zemlja koja je stabilizovala svoju privredu i mi očekujemo da će ona krenuti napred, napred će krenuti jednim punim kapacitetom i punim angažovanjem i ovog skupštinskog doma. Hvala. Da li još ima predsednika poslaničkih grupa ili ovlašćenih, da se prijave molim?U međuvremenu

Dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, predsedavajući, tačka dnevnog reda je izbor predsednika Narodne skupštine, to je tema o kojoj treba da govorimo. Ja bih pre nego što govorimo o temi da pročitam šta u Poslovniku piše o tome.Znači, član 27. – predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva njene sednice, predsedava njima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.Znači, ovo su poslovi predsednika Narodne skupštine i treba da govorimo o kandidatu koji će najbolje da ispunjava ove poslove.Predlagač je govorio u svom izlaganju mnogo više o Vladi, o Evropi, o Rusiji, o ekonomskoj politici, o rastu BDP, o svim tim stvarima, ali jako malo o tome kako je predsednica, bivša predsednica Skupštine predstavljala Narodnu skupštinu, predsedavala sednicama i vršila druge poslove.Ja ću sada da pređem na ostale članove, član 105, 106, 107. i 108. Poslovnika. U članu 108. kaže – o radu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine u skladu sa Poslovnikom. Onda, članovi 105, 106. i 107. kažu – niko ne može da govori n a sednici Narodne skupštine pre nego što je zatražio i dobio reč od predsednika Narodne skupštine.Zatim, u članu 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Zatim, niko ne može da prekida govornika niti da ga opominje, osim predsednika Narodne skupštine i za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu, nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.I član 107. govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, itd.Znači, posao predsednika Narodne skupštine je da radi ovo. Mi mislimo da je ova današnja rasprava pokazala koliko nemate političke kulture u Narodnoj skupštini i koliko je predsednica u prethodnom sazivu u stvari omanula u toj svojoj funkciji i to je glavni razlog zbog koga poslanička grupa „Dosta je bilo“ neće glasati za predsednicu Narodne skupštine.Naravno, ova govornica se zloupotrebljava za blaćenje, za podmetanje, za laži, za politički cirkus, to zaista ne pripada ovom domu. Imamo teme, o njima treba da govorimo, imamo razlike, one su normalne, treba da razgovaramo o tim razlikama i na kraju da se glasa naravno i da se donose zakoni, donose odluke. To je ono što građani očekuju od nas.Ono što se izgleda dešava je umesto toga

ako neko želi da poštuje Poslovnik, ovo je prva stvar koju ora da poštuje. Ovo važi kako za vlast, odnosno za vladajuću većinu, tako i za opoziciju. Ovo isto važi i za sve narodne poslanike iz opozicije koji treba da govore o tačci dnevnog reda.Znači, ovo je suština razloga zbog kojih mislimo da predsednica nije obavljala dobro funkciju u prethodnom mandatu i zbog toga ćemo glasati protiv. Nadamo se da ćemo imati novu političku kulturu u kojoj ćemo biti odgovorni prema građanima, govoriti o tačkama dnevnog reda, o njima raspravljati i na kraju donositi odluke. Hvala.

gospodine predsedavajući, smatram da je prethodni govornik prekršio Poslovnik vezano za član 107. stav 1. u kome piše – govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Da obrazložim, gospodine predsedavajući, prethodni govornik je Narodnu skupštinu Republike Srbije, najviše predstavničko telo po Ustavu, nazvao „rijalitijem“ i „Farmom“ i onda apeluje na nas kao da je on neko ko je nama vaspitač i treba da nas uči lepom ponašanju, a sam se pri tome toga ne pridržava. Tako da, smatram da se povredili Poslovnik zato što ga niste opomenuli da takve izraze više ne koristi i da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i poštuje volju građana Srbije, koje svi ovde predstavljamo, bez obzira na liste sa kojih smo izabrani.

Dobro.Pošto je ovo reakcija na Poslovnik, onda tu ne postoje replike i ne mogu da vam dam repliku.Naravno, apelujem još jednom da stišamo strasti i da biramo reči, jer kao što sam rekao na početku, na taj način najbolje čuvamo dostojanstvo Skupštine.Reč ima narodni

poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite direktan prenos ovog skupštinskog zasedanja, dozvolite mi da vas sve još jednom pozdravim u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri i odmah kažem da će naša poslanička grupa glasati protiv izbora gospođe Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine.Odmah želim, naravno, i da vrlo direktno i konkretno obrazložim koji su to sve razlozi koji nas rukovode u ovom pravcu. Pre svega, organizacija ove konstitutivne sednice Narodne skupštine. Konkretno, evo, kao šef jedne od poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini uopšte nisam dobio poziv za ovu konstitutivnu sednicu.

jedina moć u ovoj državi. To tako jednostavno neće moći.Možda je

počevši od medijskog mraka, pa do izbegavanja sučeljavanja između vlasti i opozicije i svega onoga drugoga što ćemo dokazati na konkretnim primerima kroz skupštinski anketni odbor, ali

je iz današnjih dešavanja u Narodnoj skupštini da se nastavlja to ponižavanje Narodne skupštine i u tome vidim negativnu ulogu gospođe Maje Gojković kako u organizaciji ove konstitutivne sednice, tako i u odsustvu upozorenja gospodinu Aleksandru Martinoviću, koji je zapravo prvi otvorio jednu lošu praksu na ovoj konstitutivnoj sednici. Naime, veoma malo ili gotovo nimalo nije govorio o samom kandidatu SNS za predsednika Narodne skupštinu i stavio se u ulogu mandatara i počeo da izlaže program buduće vlasti Vlade Republike Srbije umesto mandatara.Moguće je da on ima fascinaciju mandatarom. Moguće je da on ima kult vođe koji mora da poštuje. Moguće je da on ne zna ništa drugo da kaže sem onog što je već rečeno od strane Aleksandra Vučića, ali jednostavno, to nije bila tema.Bilo tema.Bilo je ključno da se u tom trenutku ne dozvoli i zaustavi jedna takva loša praksa, a kasnije, prosto je svako morao da odgovori na sve ono što je pokrenuto od strane SNS.Jasno je da je SNS.Jasno je da je to jedna praksa koju oni žele da uvedu u ovaj novi saziv Narodne skupštine, da kada god se javi poslanik iz redova opozicije, oni počnu da dobacuju, oni ometaju njegovo izlaganje, oni sprečavaju da se čuje drugačije mišljenje i na taj način jednostavno ubiju smisao funkcionisanja parlamentarne opozicije kao kontrolne i korektivne funkcije svakoj vlasti.U tom smislu, mislim da i gospođa Maja Gojković nije na pravi način rukovodila prethodnim sazivom Narodne skupštine. Navešćemo niz primera koji govore u tom pravcu. Jedan od najvažnijih primera je već naveden od strane naših kolega narodnih poslanika iz redova poslaničke grupe DSS. Ona je u svoje vreme, Ona je u svoje vreme, sledujući antiustavnim briselskim sporazumima koje je prethodna vlast sklopila, naravno, kršeći svoje predizborno obećanje da će poništiti sve sporazume koje je u Briselu u svoje vreme potpisao Borko Stefanović u ime Borisa Tadića, idući mnogo dalje u antiustavnim aktivnostima po pitanju KiM, raspustila lokalne samouprave u četiri opštine na severu KiM. Do dana današnjeg dana današnjeg nisu raspisani izbori za ove četiri lokalne samouprave na severu KiM po važećim zakonima Republike Srbije, čime je Maja Gojković direktno uzela učešće u sprovođenju antiustavnih briselskih sporazuma u praktično

to je dovoljno da nikada svoje poverenje više ne damo, niti ikada damo gospođi Maji Gojković. Ona očito ne zna da poštuje Ustav Srbije. Ona direktno krši Ustav Srbije i godinama ne raspisuje izbore izbore za ove četiri lokalne samouprave na severu KiM, naravno, jer je deo jedne vlasti koja u svemu sprovodi antiustavne briselske sporazume i koja uostalom sprečava i Ustavni sud da se o tome odredi i koja je debelo zagazila u taj put Srbije u EU po svaku nacionalnu cenu, a najpre po cenu izdaje i predaje KiM.Naravno, gospođa Maja Gojković je pravila i probleme u svojim izjavama na drugoj strani Srbije, u drugoj srpskoj pokrajini, u Vojvodini, gde je da li nepažnjom, da li slučajno, a da li je to možda neka projekcija SNS, govorila o saradnji dve vlade, Vlade Republike Srbije i Vlade republike Vojvodine i uopšte ukazivala na jedan opasan potencijal separatizma koji postoji u severnoj Srbiji i koji očito nije stran ni pojedinim narodnim poslanicima iz redova SNS. To je takođe To je takođe jedan važan razlog zašto svoje poverenje ne možemo dati Maji Gojković.Naravno, mi smo ovde dobili njenu biografiju. Ona je poprilično siromašna. Radi se o nekoliko rečenica, koje praktično ništa ne govore, odnosno izostavljaju sve ono važno što treba pomenuti iz biografije Maje Gojković. Posebno je karakteristična ova pauza između 2004. i 2012. godine u njenoj biografiji, gde se ni jedna jedina reč ne pominje šta je Maja Gojković radila između 2004. i 2012. svih ovde prisutnih narodnih poslanika Maja Gojković je verovatno šampion promene stranaka, verovatno jedan od lidera političkih preletača u ovom sazivu Narodne skupštine. Mislim da bi bila u tom smislu mnogo bolji kandidat za neku od rukovodećih funkcija u partiji Ljubiše Preletačevića Belog, nego za predsednika Narodne skupštine.Dozvolite,

postavlja se pitanje da li ona ima ikakav politički stav, da li ona ima ikakvu političku principijelnost, da li ona ima ikakav politički program i kako će onda takva, da da kažem, politička ličnost da se nađe ponovo na čelu Narodne skupštine?Da li je možda kriterijum SNS da što si veći preletač to ideš na višu funkciju? Da li je možda to rukovodilo SNS? Pazite, kada menjate toliko puta stranke, onda ste mnogo dužni onome ko vam je dao šansu po sedmi put, onda morate da slušate naloge onoga iz izvršne vlasti i da u zakonodavnoj vlasti radite isključivo po direktivama onoga ko vam je omogućio da posle sedme stranke ponovo budete faktor u društvu i državi.Možda je to nedostajalo u ovoj biografiji

Srbije.Dakle, u tom smislu je veoma važno poznavati biografiju kandidata i u toj biografiji navesti njegov politički put. Ne možete imati pauzu od osam godina i odjednom se pojaviti u predsedništvu SNS, kao da smo svi zaboravili koliko ste stranaka, ideologija, programa i vlasti do sada promenili.Prosto, dostojanstvo Narodne skupštine bi trebalo u sebi da sadrži još jednu odredbu koja nedostaje ovom Poslovniku, a to je da predsednik Narodne skupštine ne bi trebalo da bude ličnost koja je promenila sedam stranaka. Prosto to gubi svaki smisao. Politika gubi svaki smisao, ideje u političkom životu gube svaki smisao. To je još jedan od razloga zašto, naravno, nećemo svoje poverenje dati gospođi Maji Gojković.Ne bih sada ulazio u razne afere koje još nisu dobile sudske epiloge u vezi sa njenim funkcijama koje je u svoje vreme imala, ali ono što je svakako bila njena zakonska nadležnost, a što do sada ovde u ovom uvaženom domu nije pomenuto, jeste njena obaveza da se za sprovođenje izbornog procesa po Zakonu o izboru narodnih poslanika Republike Srbije formira nadzorni odbor Skupštine Srbije koji bi zapravo nadgledao sprovođenje izbora.Koliko

U suprotnom, ne bi bio ni jedan jedini razlog da se ne sprovede zakon i da se ne formira nadzorni odbor Skupštine koji bi, naravno, ispratio da li izbori teku po svom redosledu.Dakle, eto, još jednog razloga zašto ne možemo dati svoje poverenje u ime poslaničke grupe Dveri Maji Gojković, jer ona još jednu svoju ustavnu i zakonsku nadležnost nije sprovela, a mogla je. Zašto? Zato što ona ne razmišlja o sprovođenju Ustava i zakona, ona razmišlja glavom Aleksandra Vučića, ona razmišlja interesima SNS i oni će uvek za nju, i to je ono ključno, biti iznad interesa Ustava i zakona Republike Srbije. To sam dokazao na dva vrlo karakteristična primera, a to je raspuštanje četiri lokalne samouprave na KiM, i to je izbegavanje formiranja nadzornog odbora u Skupštini Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, jasno je da mi ne dobijamo predsednika Narodne skupštine koji će biti predsednik svih narodnih poslanika, bez obzira na vlast Jasno je da dobijamo stranačkog piona koji ima za cilj da sprovodi interese Vlade i da Skupština, kao što to vidimo danas, bude negde dole malo skrajnuta, malo ponižena, malo zgažena, da mi čekamo 24 sata ranije da znamo kada je uopšte sednica Skupštine, da ne dobijemo materijal, da na svaki drugi način se zna ko je gazda u ovoj državi, a to je Vlada, a ko su neki tamo manje bitni elementi koje ćemo da gazimo, ponižavamo i da neprestano obesmišljavamo njihov rad, a to je Narodna skupština, umesto da bude upravo obrnuto.Dakle, iz onoga što smo danas imali prilike da vidimo u ovoj pokaznoj vežbi koju je zapravo imala za cilj da sprovede poslanička grupa SNS, vidimo zapravo viziju uloge parlamenta u političkim razmišljanjima SNS. Očito je da Očito je da Maja Gojković, koja ima nesumnjivo, kako se ovde kaže, bogato parlamentarno iskustvo, samo opet kažem, da li je bogato po preletanju iz stranke u stranku ili je bogato po poslušništvu lideru stranke, to je za diskusiju, ali činjenica je da u njenoj ličnosti SNS vidi zapravo nekoga ko će dalje nastaviti sa ponižavanjem Narodne skupštine i ko će zapravo obesmisliti ulogu opozicije u Narodnoj skupštini.Uvek kada se za reč javi opozicija javiće se 131 poslanik poslanik SNS koji će da dobacuje, koji će da onemogućava govor narodnog poslanika iz opozicije i na taj način da se onemogući kvalitetna javna rasprava, iako njima niko ne brani da nakon našeg govora uzmu reč, repliciraju ili da se prosto jave za diskusiju. Zašto su dobili zadatak da onemoguće da se čuje reč opozicije u ovom parlamentu? Da li ih to boli?Mislim da je to zapravo ključna poenta onoga što smo gledali u ovih više sati unazad. Njima smeta novi sastav Narodne skupštine, oni vide ozbiljnu opoziciju u redovima novog saziva Narodne skupštine. Kao što vidite, evo ih ponovo grakću, dobacuju, ne mogu da istrpe reč opozicije, i to je zapravo ono što je slika SNS.Niko im ne spori SNS.Niko im ne spori da su pobedili na izborima. Sporimo način na koji su pobedili – izborna krađa, manipulacije, neregularnosti, medijski mrak, falsifikovani birački spiskovi. To je tema o kojoj ćemo ozbiljno razgovarati kroz skupštinski anketni odbor.Srpska napredna stranka, i to je moja najvažnija poruka, pretpostavljam da će gospođa Maja Gojković biti izabrana voljom vladajuće većine, jeste da ne dozvoli sebi da pomisli da može da vodi Narodnu skupštinu bez opozicije i bez davanja prava opoziciji da se njen glas čuje i bez sprečavanja vladajuće većine da za to vreme makar dozvoli da se čuje glas opozicije.Ono

epilog.Pominjao se i zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna u prethodnih 26 godina. Da li je taj zakon donela Narodna skupština u vreme predsedavanja Maje Gojković? Naravno da ne.Kako je završila borba protiv kriminala i korupcije SNS? Tako što Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića, diže zdravicu šampanjca u zdravlje Miroslava Miškovića na proslavi 25 godina „Delta holdinga“.To je slika borbe protiv kriminala i korupcije, a sa druge strane nema zakona o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas.Naravno, čega još nema, a u pitanju su ključna pitanja, najvažniji državni problemi, najteže egzistencijalne situacije sa kojima se suočavaju građani Srbije, a o kojima uopšte nije bilo reči ili je bilo veoma malo reči pod predsedavanjem Maje Gojković u prethodnom sazivu Narodne skupštine.Malo šta se čulo o problemu bele kuge, da 40 hiljada građana više umre, nego što se rodi na godišnjem nivou, da imamo ispod jednog deteta po bračnom paru, da smo jedno od najstarijih stanovništava u Evropi i svetu i da jednostavno jedna država koja nije stavila borbu protiv bele kuge kao prioritet i jedna Skupština koja nije stavila borbu protiv bele kuge kao državni prioritet zaista ne zaslužuje da dobije prelaznu ocenu i da dobije poverenje za jedan novi mandat. Nema, dakle, porodične politike, nema ministarstva za brigu o porodici, nema podrške rađanju, mladim bračnim parovima i porodicama sa više dece, nema podrške prezaduženim porodicama. Dovoljno je da navedem primer hiljada porodice koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima i koji posle 10 godina otplate kredita treba da vrate više, nego na početku kreditnog zaduženja.Dok mi razgovaramo i dalje postoji švajcarski kamp prezaduženih porodica ispred Vlade Republike Srbije kojima niste ponudili rešenje njihovih egzistencijalnih problema i to jedini u regionu za razliku od svih drugih koji su makar malo olakšali život prezaduženim porodicama.Ne pominjete, naravno ni domaću privredu, ni domaće preduzetništvo, iako ste kao proglasili godinu domaćeg preduzetništva. Milijarde evra naših para iz državnog budžeta dali ste stranim kompanijama koje ovde dolaze da uzmu te pare, da koriste jeftinu radnu snagu i da sada profit iznesu u inostranstvo, često prikazujući svoje poslovanje sa gubitkom kako ne bi čak platili ni porez na ostvarenu dobit u Srbiji.Ponizili ste vojnike i policajce smanjenjem plata i dnevnica, protivustavno ste smanjili penzije našim najstarijim sugrađanima, dozvoljavate da strane banke imaju najveće kamatne stope u čitavoj Evropi, zaboravili ste Srbe u okruženju i Srbe u dijaspori. Sve to potpredsedavanjem Maje Gojković.Mislim da jednostavno sam naveo dovoljno razloga zbog kojih poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri ne želi svoje poverenje da daju Maji Gojković, naprotiv, glasaćemo protiv njenog izbora za predsednika Narodne skupštine, posebno posle onoga kako je današnja poslanička grupa SNS demonstrirala svoju viziju Narodne skupštine, Narodne skupštine u kojoj će se onemogućavati reč opozicije Narodne skupštine, gde se neće govoriti o tome šta radi vlast, nego šta radi opozicija, jer pazite, paradoksa, mi smo jedina zemlja na svetu u kojoj vladajuća stranka optužila opoziciju da je pokrala izbore. Pa, verujte to ne da je smešno. To je tragikomično. To je dokaz jednog pokušaja vladajuće stranke da sve obesmisli, da sve ukine i da u životu Srbija ostane samo SNS, ali gospodo naprednjaci to nije moguće.Sada imate jedan ozbiljan skupštinski saziv, imate ozbiljnu opoziciju, naviknite se na vreme na to. Hvala vam.

Ima reč gospodin Martinović. zanimanju i po obrazovanju je, ništa vas nisam razumeo od onoga što ste pričali.Vi očigledno, mnoge stvari o tome kako funkcioniše država ne znate i mislim da je prava sreća što vam građani Srbije nisu ukazali poverenje da vodite ovu državu, jer da su vam ukazali poverenje Srbija bi propala, ja vam garantujem za 24 časa.O

Maja Gojković je najgora žena na svetu zato što će da sluša Aleksandra Vučića. Ne, treba da sluša vas. Koga vi slušate? Ko je vas za 24 sata ujedinio protiv SNS i vas velike i vas velike rusofile i protivnike NATO pakta i protivnike LGBT populacije i ove koji su za EU i za NATO pakt i koji su za Gej Paradu? Ko je ujedinio profesionalnog stečajnog upravnika. Građani su vas ujedinili.Dakle, ko je ujedinio profesionalnog stečajnog upravnika? Ko vas je sve sabrao na gomilu? Koji je to faktor moći koji je rekao građani,

da neko kaže da je patriota, da je rusofil, da je Aleksandar Vučić najveći izdajnik i zlikovac zato što vodi pregovore o opstanku srpskog naroda na

Sada vas pitam, ko je glasao za Pokret Dveri u Sjenici, ako su oni zaista takvi kakvima se predstavljaju?Što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije, gospodine Obradoviću, vi me ispravite ako grešim, ali ljudi u Čačku pričaju da se vaš pokret finansirao tako što je vaš otac koji je ako se ne varam, građevinski inspektor u Čačku reketirao ljude koji imaju nelegalno podignute objekte, pa ili ćeš da daš pare za Dveri ili donosim rešenje o rušenju nelegalno podignutih objekata. Kako je moguće da u Kako je moguće da u rukovodstvu vaših pokreta srpskog, sve slovenskog, pravoslavnog ne znam ni ja kakvog, imate jednu damu koja otvoreno radi za interese jedne strane sile? Kako je Kako je moguće da nam lekcije o poštenju, o patriotizmu držite vi koji se finansirate na način koji se finansirate.Kažite

gospodine Obradoviću imate jedan problem, ne samo vi nego i ovi vaši koalicioni partneri, vi nećete da priznate da ste izgubili na izborima, vi nećete da priznate da ste u ovu Narodnu skupštinu ušli na silu, vršeći pritisak na RIK, ujedinjavajući se sa političkim strankama, koje ideološki sa vama nikakve veze nemaju, naravno pod uslovom da vi i vaši koalicioni partneri uopšte imate bilo kakvu

Ono što morate da znate gospodine Obradoviću a izgleda da slabo pratite dešavanja na političkoj pa i pravnoj sceni Srbije, Ustavni sud Srbije je rekao svoje o Briselskim sporazumima i rekao je da ne može da se izjašnjava o njima zato što to nisu potvrđeni međunarodni ugovori, zato što RS nije zaključila nikakav međunarodni ugovor sa samoproglašenom republikom Kosovo, nego se vodi politički dijalog i okvalifikovao je Briselske sporazume ne kao pravne nego kao političke akte, kao akte u kojima Ustavni sud koji ceni ustavnog i zakonitost ne može da se izjašnjava.Tako da gospodine Obradoviću, pre nego što kažete nekome neku tešku reč, malo se informišite o tome šta se dešava u Srbiji, a što se tiče izborne krađe, nije mi jasno kako to da niste podneli u toj famoznoj izbornoj noći 24. na 25. april apsolutno ni jedan jedini prigovor RIK, nego ste izvršili nego ste izvršili juriš na RIK tek onda kada vam je i matematički postalo jasno da niste prešli tih famoznih 5% koliko se traži za ulazak u Narodnu skupštinu.Kažite mi kako biste vi

šta ste rekli – đubre jedno matoro, lažove, prevarantu, lopove.Tukli ste onu devojku Maju Pejčić

gospodine Obradoviću, sve je super što ste rekli. Ima samo jedan mali problem – neće vas građani Srbije. Možda vas neko drugi hoće i taj koji vas hoće, nekako vas je, ovako ili onako, ugurao u ovu Narodnu skupštinu. Ali, verujte mi, bez te asistencije nikada vi ovu Narodnu skupštinu ne biste videli, sem na Drugom dnevniku RTS ili nekim drugim informativnim emisijama. No, bez obzira na to, možete da pričate šta vam je volja, možete da optužujete, možete da vređate, jer vi ništa drugo i niste radili nego vređali Maju Gojković.Kažete zalažete se za porodične vrednosti, a iznosite najteže moguće uvrede za jednu ženu, tako se ne ponaša jedan gospodin i jedan džentlmen i neko ko je navodno privržen porodičnim vrednostima. Neko ko je privržen porodičnim vrednostima, ne znam kako se oseća pod zastavom u duginim bojama.Kako to da vam LGBP populacija smeta svaki dan, samo vam nije smetala onog dana kada ste protestvovali ispred Republičke izborne komisije? Dakle, gde su tu merila i gde su tu kriterijumi? Kako to da ste jednog dana veliki Srbin, veliki patriota, zagovornik saradnje sa Rusijom, a onda kažete – Vučić nas je pokrao i obratite se za pomoć kome? Misiji OEBS-a, Savetu Evrope, da dođu posmatrači Evrope na ponovljene izbore u Srbiji. Što niste tražili ruske posmatrače, ako ste tako veliki prijatelj Rusije?Na kraju krajeva, gospodine Obradoviću, zvanična Rusija je, nadam se da toliko pratite, hajde razumem što ne pratite šta radi Ustavni sud, možda niste pravnik, valjda se elementarno informisani. Da li ste upoznati sa činjenicom i Vladimir Putin i Dimitrij Medvedev

dakle Srbi na KiM su listom glasali za Aleksandra Vučića i za SNS. Zašto? Zato što im je omogućio da ostanu na svojim vekovnim ognjištima. Srpski barjak se vije i u Zubinom Potoku i u Gračanici i u svim drugim mestima gde žive Srbi na KiM, i u Štrpcu se vije srpski barjak, a pitanje da li bi se vio da vi vodite ovu državu naravno da ne bi.Vi vodite politiku neodgovornu, avanturističku zato što nemate nikakvu odgovornost prema građanima Republike Srbije. Vi ste jedna mala koalicija koja je pitaj Boga kako ušla u ovu Narodnu skupštinu, prema građanima Srbije i prema budućnosti Srbije vi nemate nikakvu obavezu. Za razliku od vas, mi tu obavezu i te kako imamo. Mi smo prihvatili na svoja leđa veoma teško breme i da iznesemo teret ekonomskih reformi, i da iznesemo teret reformi u svim oblastima društvenog života, i da sačuvamo KiM u sastavu Srbije na način na koji je to u ovom trenutku jedini moguć.Da li vi mislite, gospodine Obradoviću, da ja ne bih voleo da je srpski vojnik i srpski policajac prisutan na KiM? Da li je to u ovom trenutku moguće? Nije. Hajde da vidimo šta je moguće. Moguće je da spasimo ono što se spasiti može i to Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem radi. Ako mislite drugačije, evo, hajmo vi i ja pušku u ruke, na KiM, pa da branimo Srbe. Lako je biti, gospodine Obradoviću, veliki Srbin i veliki patriota ovde u Skupštini,

vi živite u svom svetu, u imaginarnom svetu. Ne želite da prihvatite političku realnost, a politička realnost je da su vas građani Srbije ocenili tako da ne prelazite cenzus, ali vas je neka sila ipak ugurala u Narodnu Skupštinu Republike Srbije, ali nemojte da mislite da ste zbog toga mnogo jaki. Svaka sila je za vremena i svaka sila će da prođe.

i Republički zavod za statistiku, a i vaša vlast je ustuknula kada je on intervenisao, vaša vlast je ustuknula, vi ste se uplašili Skota. Vi ne smete ovde ni jednom rečju da pomenete Skota i postavljate pitanje – ko je, ko je, ko je, ko je? Pa evo, ili Rističević ili ja, pet i deset, nije nego Skot. Sramota je da sablju sada oštrite na Dverima i DSS ili nekom trećem, na Skotu.Skot vam se umešao u upravljanje državom, Skot vodi glavnu reč. Eliminišite Skota.

govore njegovi bivši saradnici da razmišlja tuđom glavom i to glavom gospođe Jasmine Vujić, inače službenika američke vojske, koja mu je sada savetnik. Ona mu je ta koja mu zapravo servira kako da se ošiša, kako da se nalicka, kako da govori, kako da promeni kulturu govora itd. Prema tome, to govore njegovi bivši saradnici da on razmišlja tuđom glavom.Sa druge strane, upozoravam vas, gospodine Mićunoviću, još jednom, neko tvrdi da je ovo nelegitiman parlament. Nemojte da sedite ovde gospodo, izađite napolje, šatore razapnite, protestvujte, radite nešto, a nemojte da dajete legitimitet ako ste pokradeni, zato što vi time tako legalizujete krađu.Mi tražimo anketni odbor da se utvrdi kako ste vi pokrali izbore i ušli u Skupštinu, a vi ovde ste izgleda za

gospodine Mićunoviću, molim vas, ako je moguće, da mi omogućite da ova dva ili tri minuta pričam.Drugo, pričam.Drugo, ja sam vas, poštovane kolege, slušao pažljivo, ućutkavao sam čak svoje ovde kolege kada su reagovali na razne stvari oko kojih nije bilo lako oćutati. Dakle, ja pažljivo slušam, napinjem se, nagnem se da bi što bolje čuo, čujte i vi mene, pa posle odgovorite i replicirajte.Šta je povreda Poslovnika, člana 107? Zašto je povređeno dostojanstvo Skupštine? Povređeno je u mnogo smislova, u mnogo aspekata, ali pre svega time što je gospodin Martinović ovde, i to ne kao bilo ko, nego kao šef poslaničke grupe, najjače i najveće poslaničke grupe, kazao kako je neko u Skupštinu nekoga na silu ugurao. To je uvreda za ovaj parlament, za sve poslanike i za mene lično.U tom smislu, on eufemistički postavlja pitanja ko je to uradio, ko vas je ujedinio, ušli ste na silu, koja je vaša ideologija? Ujedinila nas je bahatost aktuelne vlasti i Aleksandra Vučića.

pouzdaniji od RIK-a i CESIDA, tri liste ne prelaze cenzus, tri Skota, deset Skotova CIA i KGB-a ne bi uspeli da ujedine ovakvu razjedinjenu opoziciju.

prvo da proverim da mi neko ne ripi sa balkona.Reklamiram član 103, 27, itd.Gospodine predsedavajući, ja sam se javljao više puta po povredi Poslovnika, ali za razliku od ovih tamo kojima nikada nije dosta,

107.Dakle, član 103. kaže da narodni poslanik ima pravo da reklamira povredu Poslovnika. Ja sam pokušao više puta, ali očigledno da vi imate dva standarda, jedan za mene, a drugi za ove tamo. Ja sam ovde doveden u vezu sa nekim ljudima koji su pobednici u skokovima sa balkona.Gospodine Šešelj, ja sa Skotom nemam nikakve veze. Za razliku od vas, ja mislim da pritisak na Izbornu komisiju,

da je upao u Centralnu američku izbornu komisiju za vreme prebrojavanja glasova, koji bi to skandal bio? Molim vas, nemojte da me dovodite u vezu sa tim Skotom, jer ja mislim da je tu učestvovalo više skotova. Hvala.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Martinović nas izuzetno inspiriše da možda još bolje podcrtamo neke od naših osnovnih misli.Da misli.Da SNS izuzetno dobro zna ko je gospodin Sergej Železnjak, potpredsednik Ruske dume, zna izuzetno dobro ko je gospodin Aleksej Puškov, šef Spoljnopolitičkog odbora Ruske dume, a možda neće da kaže građanima Srbije da su upravo ove dve među najvažnijim ličnostima za spoljnu politiku Rusije upravo čestitale ulazak našoj izbornoj listi Dveri – DSS u Skupštinu Srbije. Ja razumem da SNS želi da drži monopol na bavljenje Rusijom, ali to prosto nije moguće. Očito je da Rusija sve manje veruje SNS, a sve više nekim drugim političkim snagama u Srbiji.Druga stvar, najveća izborna krađa bila je upravo na Kosovu i Metohiji, gde nismo imali pravo na čuvare kutija, odnosno članove biračkih odbora, niti da učestvujemo u brojanju glasova, pa je tako moglo 200 Šiptara da glasa za SNS u Kosovskoj Mitrovici, a da se potpiše ćirilicom i srpskim imenima i prezimenima. Vrlo zanimljivo, gospodine Martinoviću.Što se tiče gej parada, vi ste stručnjaci za to, ne bih ulazio u tu temu, vi organizujete gej parade. Kada se kaže gej parada, to je jednako Srpska napredna stranka.I, naravno, ono što mi je posebno važno, jer sam lično ovde uvređen po ko zna koji put od strane koalicije oko SNS, što se tiče Čačka, mislim da su rezultati vašeg ministra Velimira Ilića koji je upravo izneo, i na sudu ne uspeva nikako da dokaže i beži sa sudskih ročišta, ove razne diskvalifikacije, uvrede, laži i klevete, koji je katastrofalno poražen od strane upravo Dveri u gradu Čačku, a treba da znate, gospodo naprednjaci, da ste i vi od Dveri izgubili na devet biračkih mesta u gradu Čačku i da je to zapravo slika budućeg razvoja političkog života u Srbiji. Dakle, 24% glasova za Dveri u Čačku najbolje govori šta Čačani misle o vašim kvalifikacijama i mene i moje porodice. Radulović** Hvala, predsedavajući.Ja bih još jednom da podsetim da je tema rasprave izbor predsednika Narodne skupštine.

ove sednice je izbor predsednika Narodne skupštine. Pošto ovaj Poslovnik kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, onda bi trebali da se držimo Poslovnika, jer ako se ne držimo Poslovnika šaljemo poruku građanima Srbije da ne poštujemo pravila,

Ako neko želi da menja Poslovnik, pa da on bude drugačiji i da u njemu bude član koji kaže – može da se vređa, može da se priča o bilo čemu, može u glas i može dobacivanje, onda predložite da raspravljamo o takvom jednom poslovniku i da se o njemu glasa. Međutim, dok ovaj Poslovnik važi trebalo bi da ga se držimo, a ta glavna tačka koje treba da se držimo je da se govori samo o tačci dnevnog reda, a podsetiću još jednom, ona je izbor predsednika Narodne skupštine. Hvala